Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo s radom 20. sjednice sa točkom dnevnog reda – - Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2009. godinu Predlagatelj akta je FINA temeljem članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji, članku 13. stavak 2. statuta Financijske agencije. Prijedlog akta primili ste poštom, Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Mato Regvar, predsjednik uprave FINA-e. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici, dame i gospodo. Poslovna 2009. godina obilježena je u Financijskoj agenciji kao godina konsolidacije, te daljnjih prilagođavanja tržišnim uvjetima poslovanja. Bila je to godina u kojoj su donesene važne odluke koje će odrediti budući poslovni i tržišni položaj Financijske agencije, i u kojoj su stvoreni preduvjeti za njezino ponovno pozitivno poslovanje. U 2009. godini kao što imate i u izvješću Financijska agencija ostvarila je prihode u visini od 885 milijuna 846 tisuća kuna što je 9% manje od planiranog i 3% manje od ostvarenog u 2008. godini, dok ostvareni rashodi iznose milijardu 44 milijuna 471 tisuću kuna, što je 2% više od planiranog i 10% više od ostvarenog u 2008. godini. Rezultat toga je gubitak iskazanog u visini od 158 milijuna 624 tisuće kuna. Uzroci ovakvog financijskog rezultata leže u višegodišnjim trendovima pada fizičkog obujma posla u najznačajnijim poslovnim segmentima Financijske agencije i u relativnom fiksnom karakteru najvećeg dijela troškova, npr. samo troškovi zaposlenika i amortizacije u 2009. godini iznosili su preko 60% ukupnih troškova. Iz tabelarnog dijela financijskih pokazatelja vidite da je gubitak u iznosu od 158 milijuna kuna najveći dio odnosi se, od tog odbitka najveći dio odnosi se na troškove otpremnima o kojima će kasnije biti malo više riječi, što iznosi 92,5% ukupnog ostvarenog gubitka. Inače ukoliko usporedimo rezultate poslovanja iz 2008. i 2009. godine, izuzimajući troškove otpremnina i umirovljenja dolazimo do podatka da je u 2009. godini ostvaren gubitak od 12 milijuna 76 tisuća kuna u odnosu na 2008. kada je ostvaren gubitak od 22 milijuna i 900 tisuća kuna, odnosno da je gubitak u 2009. godini u odnosu na 2008. gotovo prepolovljen. Nekoliko riječi o poslovnim aktivnostima koje su se događale tijekom 2009. godine, a u duhu onog uvodnoga dijela, dakle godine konsolidacije Financijske agencije. Tijekom 2009. godine dovršene su aktivnosti na strateškim projektima započete već u četvrtom kvartalu 2008. godine. Najznačajniji projekt, odnosno dokument koji je donesen u FINA-i, to je tranzicijska strategija Financijske agencije za razdoblje 2009.-2012. godina. Moram reći da taj dokument ne krasi police niti regale, nego je po nadzornom odboru njegova primjena se vrši na mjesečnoj razini ostvarenje te strategije. Tim probnim dokumentom FINA je dobila dvije grupe da tako kažem zadatak i mjera koje mora odraditi u cilju konsolidacije, pa bi samo taksativno nabrojio koje su to dvije grupe strateških mjera i aktivnosti zacrtane i na kojima se intenzivno u FINA-i radi. Prva grupa strateških mjera aktivnosti je reorganizacija u cilju postizanja organizacijske strukture koje će biti efikasnije, fleksibilnija i racionalnija. Drugo redefiniranje poslovnih modela u segmentima poslovanja koji ostvaruju negativne rezultate, i njihovo dovođenje u zonu pozitivnog poslovanja. Treća mjera je provođenje programa zbrinjavanja viška zaposlenika i …/Ne razumije se./… broja zaposlenih na postojećim poslovima u okvire definiranja internim benchmarkom. četvrta mjera u toj grupi je uspostava novog sustava plaća i nagrađivanja koji će biti primjereniji tržišnom poslovanju, i stimulativniji za postizanje optimalnih i iznadprosječnih rezultata. Druga grupa strateških mjera i aktivnosti je sljedeća, i nazvali smo je strateški zaokret koji se mora, već se počeo događati, ali koji se mora i u naredno vrijeme događati, a to je ostvarenje novih prihoda i to kroz tri točke, odnosno tri zacrtane mjere. Prvo definiranja novih proizvoda na postojećim tržištima, otvaranja novih tržišta za postojeće proizvode, te istupanja na nova tržišta s postojećim proizvodima. Nadalje poslije tranzicijske strategije projekt koji je odrađen u FINA-i, koji je implementiran, to je nova unutarnja organizacija Financijske agencije. Kratko samo. Cilj je bio da ona bude efikasnija, racionalnija, i funkcionalnija od zatečene, tako da je od zatečenih 13 sektora, poslovnih sektora podrške, danas FINA ima 6 sektora, broj nižih ustrojbenih jedinica sa 114 smanjen je na 68, to je ono …/Ne razumije se./… vezano za novu organizaciju. Mi u FINA-i smatramo da jedan od značajnijih projekata koji je odrađen, a još uvijek je u realizaciji, a to je strategiji od upravljanja nekretnina vlasništva Financijske agencije. Kao rezultat te strategije javila se potreba da se sukladno sadašnjem stanju na tržištu nekretnina te potrebi reorganizacije cjelokupnog poslovanja FINA-e optimiziraju postojeći troškovi nekretnina kojima se obavlja poslovanje koje nije neposredno vezano uz klijente. Primjena nove Strategije upravljanja nekretninama je zorno prikazana preseljenjem svih i poslovnih i sektora podrške, uprave sa svim pratećim službama i odjelima na novu lokaciju na Žitnjak. Dosad su ti sektori bili smješteni jedan dio u zgradi u Vukovarskoj, drugi dio u zgradi u Koturaškoj ulici i treći dio u unajmljenom prostoru u Hondlovoj. Dakle, to je prvi put u povijesti financijske agencije da je kompletna središnjica, dakle svi poslovni sektori podrške sa svim pratećim službama na jednome mjestu. Očekivani neto efekt samo po osnovi tog preseljenja procjenjujemo da će biti između 10 i 12 milijuna kuna neto. Osim toga, diljem cijele Hrvatske imali smo dosta praznih prostora, … /Govornik se ne razumije./… praznih prostora i mogu sa zadovoljstvom reći da u ovom trenutku preko 60% tih prostora je unajmljeno, dakle komercijalizirano. I po toj osnovi očekujemo također znatan prihod. Nadalje, čuli ste vjerojatno i čitali u medijima da sljedeći, ja ga mogu također svrstati i u značajnije projekte, koji je odrađen tijekom prošle godine, a to je projekt izdvajanja poslovanja s gotovim novcem. Taj segment poslovanja tijekom 10-ak zadnjih godina je bio najveći generator negativnih rezultata poslovanja. Tako je u mjesecu rujnu prošle godine osnovana tvrtka FINA gotovinski servisi koja je u 100%-nom FINA-inom vlasništvu i njezinim izdvajanjem iz organizacijske strukture FINA-e doći će do konsolidacije dijela poslovanja koje se odnosi na poslove s gotovim novcem, a to je obrada gotovog novca, distribucija i opsluživanje bankomata. FINA gotovinski servisi će vjerujem kao novi subjekt, da će se kao novi subjekt profilirati kao značajan, pouzdan, kvalitetan i konkurentan poslovni partner Hrvatskoj narodnoj banci, poslovnim bankama i ostalim komercijalnim klijentima. Izdvajanje poslova s gotovim novcem u zasebnu kompaniju je dio aktivnosti također definiranih u tranzicijskoj strategiji FINA-e za razdoblje do 2009. godine. Sa današnjim danom FINA GS d.o.o. zapošljava 470 djelatnika i za prvih 6 mjeseci počele su u naravi djelovati 3. svibnja ove godine, dakle do današnjega dana ostvarile su ostvarile su dobit od 800 tisuća kuna. Što je više nego zadovoljavajuće, iznad planiranih, s obzirom da su bili najveći generator gubitaka FINA-e u prethodnim razdobljima. Ono što je najznačajnije, bez čega se ne bi moglo govoriti o dugoročnom dobrom pozicioniranju FINA-e i dugoročnim poslovnim rezultatima FINA-e, a to je a to je jedan program zbrinjavanja viška djelatnika. Pa nekoliko riječi samo o njemu, više tehničkih podataka nego da elaboriram što je sve prethodilo i koliko je sve to trajalo. Trajalo je 14 punih mjeseci. Za tih 14 punih mjeseci svakodnevno kontakt je sa našim socijalnim partnerom. Dakle, potpuno transparentno odrađen bez ikakvih skrivanja podataka, dakle sa podacima, analizama, dakle čistim argumentima. Provođenje programa zbrinjavanja viška zaposlenika također je jedna od mjera, to ste čuli kad sam rekao koje su ono strateške mjere i aktivnosti koje su definirane u tranzicijskoj strategiji. Odrađen je s ciljem povećanja konkurentnosti te boljeg pozicioniranja FINA-e na tržištu. Nadzorni odbor FINA-e nam je prihvatio program krajem prošle godine. Njegova implementacija je počela također krajem prošle godine i završena je sa 18. veljače ove godine. Nekoliko tehničkih podataka rekao sam vezano za taj program zbrinjavanja. Ukupan broj zbrinutih djelatnika kroz program je 1004. U trenutku U trenutku prihvaćanja tog programa od strane Zavoda za zapošljavanje to je bilo 22% smanjenje ukupnog broja zaposlenika Financijske agencije. Mislim da takvog primjera i u bližoj i u daljnjoj prošlosti nije bilo da se je odradio tako značajan i opsežan program zbrinjavanja, a koji je definitivno bio neminovan jer on je stvorio pretpostavke da stvarno FINA može prići realizaciji onog drugog, druge grupe strateških mjera i aktivnosti, a to je dugoročno pozicioniranje FINA-e i poslovanje na dulji rok. Nije na odmet spomenuti da za potrebe provođenja programa zbrinjavanja koji je definiran i odobren u 2009., a sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima da su sredstva za isplatu otpremnina u iznosu od 146 milijuna 548 tisuća terete poslovanje FINA-e za prošlu godinu. Zbog toga je to i takav gubitak realiziran. S time da je od tog iznosa 12 milijuna i 100 tisuća kuna isplaćeno tijekom prošle godine, tijekom ove tekuće dakle 2010. 134 milijuna 488 tisuća kuna. Sve sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima. I brojčani podaci, sa današnjim danom nakon tog programa zbrinjavanja FINA – majka kako je mi zovemo, ima trenutno dakle 2961 zaposlenog, kad tome pribrojimo broj zaposlenih od 470 u FINA gotovinskim servisima kao tvrtki kćeri, dakle konsolidirano FINA danas ima 3431 zaposlenoga, a uprava kada je 25. veljače dobila mandat 2008. godine zatekla je broj od 5147 djelatnika u FINA-i što jednostavno nije bilo dugoročno podnošljivo. Samo još gospodine predsjedniče minuta, dvije kratak osvrt na 2009. godinu, što se događalo tijekom ove godine, a sve posljedično ovim nabrojenim mjerama, dakle strateškim ciljevima koje nam je zadao naš vlasnik, odnosno Nadzorni odbor. Tijekom ove godine odlučno se počelo s provedbom FINA-ine strategije i novog poslovnog usmjerenja okrenutog ponajprije klijentima i rješavanju njihovih poslovnih potreba. Radilo se na profiliranju FINA-e kao institucije koja poslovne probleme svojih klijenata rješava kvalitetno i učinkovito uz primjenu suvremenih tehnologija. Taksativno samo što je odrađeno konkretno i što je u tijeku od projekata u ovoj godini koji bi već i ove godine neki, a posebno iduće godine trebali polučiti još pozitivnije financijske rezultate nego trenutno FINA za ovaj period od 10 mjeseci ima. Prvo, odrađeno je FINA vlastitim vlastitim resursima odradila je za potrebe agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi projekt pod nazivom "Uspostava procesa obavljanja poslove operativne i informatičke podrške sustavu za nadzor i kontrolu prodaje plinskog ulja za potrebe za posebne namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi". Kolokvijalno mediji to zovu "Plavi diesel". Drugi projekt koji je u potpunosti odradila FINA i isporučila ga 31. 8. ove godine, taj pilot projekt za potrebe Ureda za središnju javnu nabavu pod nazivom "Informatizacija ureda za središnju javnu nabavu" ... uz pretpostavke da daljnjim razvojem te aplikacije da se u potpunosti proces javne nabave elektronizira odnosno bude elektroničkim putem. Mogu sa zadovoljstvom reći da je kod svih sudionika u postupcima javne nabave taj pilot projekt naišao na plodno tlo i iščekivanja su velika i u smislu da što prije saživi i doradi se aplikacija koja će elektronizirati cijeli postupak javne nabave. Ono strateški kada sam govorio glavne grupe, to su novi proizvodi za postojeće tržište ili novi proizvodi za nova tržišta ili postojeći proizvodi za postojeće tržište, dva projekta su. Jedan je potpuno pri kraju a to je projekt pod nazivom "Ustroj jedinstvenog sustava prisilne naplate osnova za plaćanje", kolokvijalno mi to zovemo ovrhe, blokade i slično i mediji takvu terminologiju upotrebljavaju i taj projekt mora biti i biti će isporučen, odnosno profunkcionirat će sa 1. 1. 2011. godine. FINA tim projektom će biti institucija koja će vršiti sve blokade, ovrhe po svim računima i građana, pravnih i fizičkih osoba. Očekuje nas opsežan posao, u ovom trenutku imamo informaciju da ćemo do 31. 12. ove godine od poslovnih banaka koje su većim dijelom do sada vršile taj posao dobiti oko 620 tisuća predmeta koje će promptno trebati unijeti u naš sustav i da što prije mi preuzmemo potpunu kontrolu nad sustavom prisilne naplate. I Projekt koji je također u završnoj fazi a treba biti isporučen do 31. ožujka sljedeće godine, koje je FINA nositelj a on se zove "Uspostava jedinstvenog registra državnih i javnih službenika i namještenika". To se odradilo i to je osnov daje optimizam da FINA već s tim projektima, a na pomolu su i ostali projekti o kojima danas ne bi da vas ne opterećujem vremenski dugo, koji će odraditi taj strateški zaokret bez kojega dugoročno na žalost nema perspektive za FINA-u jer programom zbrinjavanja i ovim ostalim projektima, stvoreni su, još jedanput naglašavam samo osnovne pretpostavke da se to i odradi. I na kraju još jedna rečenica, prema dosadašnjim pokazateljima poslovanja, mislim na prvih deset mjeseci ove godine, planirana dobit u poslovnom planu za 2010. godinu iznosilo je 40, za ovu godinu a li osobno mislim da će u znatnoj mjeri taj planirani dobitak za ovu 2010. godinu biti premašen. Zahvaljujem na pozornosti.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 Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na svojoj 62 sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine Godišnje izvješće u poslovanju Financijske agencije za 2009. godinu i to kao matično radno tijelo. uvodnom izlaganju predsjednik Uprave je istaknuo da su pokrenute aktivnosti usmjerene provođenju reorganizacije poslovanja uspostavljanju sustava efikasnijeg upravljanja nekretnine, programa zbrinjavanja viška zaposlenika ali i redefiniranju poslovnih modela, proizvoda i tržišta. Istaknuto je opsežnost posla koju obavlja FINA kao primjerice istaknut je podatak da je blizu 100 milijuna naloga platnog prometa izvršeno u 2009. godine, a samo u centru REGOS je obrađeno skoro 2 milijuna povezanih uplata doprinosa. Ukupni prihodi su nešto manji u odnosu na 2008. godinu iznosili su 885 milijuna kuna za razliku od 2008. kada su bili 911 milijuna kuna, znači zabilježeno je smanjenje prihoda za 3%, a rashodi su povećani u 2009. u odnosu na 2008. za cirka 10%. Posljedica tih povećanih rashoda i ostvarenog gubitka od 158 milijuna najvećim dijelom je proces zbrinjavanja viška FINA-inih zaposlenika gdje je zbrinuto 1004 zaposlenika, na što je ukupno utrošeno 146 milijuna kuna. Nakon rasprave Odbor za financije i državni proračun odlučio je većinom glasova 5 glasova za i 1 glas protiv, 3 glasa suzdržana predložiti Hrvatskom saboru zaključak da se prihvaća Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 1009. godinu. Hvala lijepo.

Od 90. do danas put od SDK do FINA-e bio je bremenit, trnovit, pun prepreka, zapreka, poteškoća ali ipak FINA opstaje. Bila je uzdrmana tijekom proteklih godina, i po rezultatima poslovanja ali bila je zdrmana zbog određenih promjena promjena zakonskih propisa a posebice se to odnosilo na onaj dio kada su banke preuzele platni promet, funkciju platnog prometa izvan FINA-e, to se znatno osjetilo na poslovnim rezultatima FINA-e. Nije samo to bio posljedica toga nije samo bila smanjenje prihoda, smanjenje aktivnosti, nego je i oslabio nadzor nad financijskim transakcijama u RH. Poslije Poslije ostvarenog gubitka u 2008. u iznosu od 34 milijuna kuna, plan za 2009. godinu je bio gubitak 51 milijuna kuna, ali ipak taj plan nije ostvaren nego je veći gubitak odnosno ostvaren je gubitak u iznosu 158 milijuna kuna. Ali taj gubitak je posljedica zbrinjavanja viška zaposlenika, što će zapravo rezultirati pozitivnim rezultatima u budućnosti. To je dobra podloga za učinkovito poslovanje FINA-e u sljedećim godinama. A već i u ovoj godini 2010. osjetio se pozitivan rezultat tih promjena. u prvih 6 mjeseci ove godine ostvaren dobit od 35 milijuna kuna, a u prvih 9 mjeseci ove godine ostvarena je dobit u iznosu 78 milijuna kuna. Zateknuta poteškoćama uprava FINA-e je bila prisiljena 2008. godine donijeti nekoliko strateških odluka. Definirali su

utvrdili su optimalan broj zaposlenika i utvrdili su program zbrinjavanja tehnološkog viška. Naravno da promjena u poslovanju, promjena u aktivnosti zahtjeva i organizacijske promjene. I dobro je da je FINA reagirala reagirala promptno, reagirala pravodobno i sa dobrim mjerama. Dobro je što je utvrđivanje optimalnog broja zaposlenika rezultat novo ustrojene organizacije, jer vrlo često se organizacija temelji na broju zaposlenika, a ne obrnuto. A ispravo je upravo ovo što je učinila FINA da se najprije utvrdi potrebna organizacijska struktura koja se temelji na aktivnostima same FINA-e, a onda se utvrdi optimalni broj zaposlenika temeljem takve organizacijske strukture. I naravno da je to već dalo rezultata kao što sam kazao i početkom 2010., a naročito za prvih 9 mjeseci kada je ostvarena dobit od 78 milijuna kuna. U budućnosti možemo očekivati samo još bolje rezultate. Jer vidljive su neke promjene u poslovnoj politici pozitivne promjene u poslovnoj politici FINA-e. Prije 2 godine na Odboru za financije i proračun bilo je razmatrano neučinkovito, dijelom neučinkovito upravljanje nekretninama. To je u posljednje vrijeme ispravljano i sada je posebna pozornost posvećena učinkovitom upravljanju nekretnina što je vidljivo, što je rezultiralo pozitivnim rezultatima. Isto tako u strateškom razmatranju i pozicioniranju FINA-e, FINA se definirala i postavila kao važna strateška usmjerivačka uloga da ona bude državna agencija. To joj je i mjesto. Ali isto tako ne zanemaruje komercijalnu aktivnost FINA-e i komercijalnu suradnju sa bankama i sa bankarskim sustavom gdje još uvijek postoji prostora za iskorištavanje svih mogućih potencijala. Posebice treba naglasiti da je dugo godina FINA bila tako organizirana da je reagirala na promjene i na aktivnosti. Zato što je imala prevelik broj sektora, zato što je imala prevelik broj organizacijskih jedinica. Novim organizacijskim ustrojstvom, novom organizacijskom strukturom izvršena je racionalizacija i u širinu i u dubinu, i na razinama tako da su sektori sa ukupnog broja koji je iznosio 13 sektora, svedeni na 6 sektora u FINA-i, a organizacijskih jedinica je bilo čak 114, a sada ih je 68. Upravo ta nova racionalizacija, ta nova organizacija, ta nova organizacijska struktura je izvrsna podloga za ostvarenje još boljih poslovnih rezultata i učinkovitije djelovanje. FINA ima zaposlenike koji su po mom uvjerenju najosposobljeniji u hrvatskom društvu za posao koji radi. Samo treba iskoristiti optimalno taj potencijal. FINA treba iskoristiti sve potencijale koje im se pruža, naročito kao baza podataka. Nema te institucije u RH koja ima tako moćnu bazu podataka kao što je FINA. I dobro je da su već ove godine prihodi veći za 1% za prvih 9 mjeseci nego u istom razdoblju prošle godine. I to je rezultat promjene u načinu vođenja FINA-e, promjene u organizacijskoj strukturi i načinu načinu rukovođenja. A koliko je opsežan posao i koliko poslova radi FINA? Dovoljan je samo jedan podatak kazati, da su prošle godine obradili skoro 100 milijuna naloga. To je ogroman posao. FINA ima poziciju i mogućnost biti središnje mjesto evidencije i kontrole doprinosa uplate doprinosa. Tu će ulogu vrlo moću ali ulogu vrlu važnu društvenu ulogu moći odigrati, ako se prilagodi pod određenim današnjim zahtjevima i današnjeg vremena. Ali je doista nedopustivo da bilo tko u Hrvatskoj uplati plaću zaposleniku, a da ne uplati doprinose. I tu je kontrolni mehanizam, kontrolna točka FINA vrlo bitna i treba tu tražiti svoju poziciju, svoje mjesto jer imamo slučajeva da neki poslodavci koji baš ne služe na čast RH ne isplaćuju uopće ni plaće zaposlenicima za ostvareni svoj rad, a kamoli oni koji isplate plaću bez doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. S takvom praksom treba prestati i tu ulogu FINA-e vidim kao ključnu kontrolnu točku da se ne bi ubuduće tako moglo događati. A FINA ima i kapacitete i mogućnosti i znanja takav program i uspostaviti. FINA je provela restrukturiranje i provodite će ga ubuduće sukladno strateškom planu, ali isto tako brine o ravnomjernom regionalnom razvoju i ravnomjernom razvoju RH. Tako da je za svaku pohvalu da nije ukinula niti jednu poslovnicu, niti organizacijsku jedincu diljem Hrvatske, što je za svaku pohvalu. Klub HDZ-a prihvaća izvješće, glasovat će za Izvješće FINA-e u 2009. godini dajući potporu svim promjenama koje uvodi, ali i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 Poštovani predsjedniče, uvaženi predsjedniče uprave, kolegice i kolege zastupnici. FINA je tvrtka u državnom vlasništvu za poslove financijskog posredovanja koja isključivo posluje na tržišnom principu. FINA je pravni sljednik Zavoda za platni promet, odnosno ranije starije službe društvenog knjigovodstva. Iz predmetnog godišnjeg izvještaja proizlazi da je u 2009. godini u Financijsku agenciju obilježio strateški zaokret u cilju zaustavljanja višegodišnjih negativnih trendova u poslovanju te konsolidacije prilagodba cjelokupne organizacije tržišnim uvjetima. Smanjenje troškova na svim razinama ostvareno je provođenjem programa mjera štednje, a kroz reduciranje investicijskih aktivnosti efikasnije upravljanje imovinom postignuto je očuvanje financijske stabilnosti i likvidnosti. Kao najznačajnije aktivnosti na putu FINA-ine konsolidacije su izdvajanje najvećeg dijela poslova s gotovim novcem u zasebnu tvrtku FINA-gotovinski servisi d.o.o. te implementacija novog sustava plaća. Podaci o financijskom poslovanju pokazuju da je Financijska agencija u 2009. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od preko 885 milijuna kuna što je za 3% manje od prihoda ostvarenih u 2008. godini. U strukturi ostvarenih prihoda porast prihoda ostvaren je u sektoru korisničkih servisa 31% i informatičko-komunikacijskim uslugama 17%, dok je smanjenje prihoda ostvareno u sektoru poslova s gotovim novcem 7% odnosno u sektoru servisa za državu 7% i sektoru servisa za bankarstvo 6%. Ukupni rashodi koje je Financijska agencija ostvarila u 2009. godini iznose preko milijardu kuna te su za 10% veći u odnosu na rashode ostvarene u 2008. godini, a u strukturi rashoda najviše su rasli financijski i izvanredni rashodi koji su za 27% manji nego u 2008. godini. Iz navedenog proizlazi da je Financijska agencija u 2009. godini ostvarila negativni financijski rezultat odnosno gubitak razdoblje u iznosu od preko 158 milijuna kuna. Kao rezultat pokrenutih projekata tijekom 2009. godine provođene su konkretne aktivnosti u području efikasnijeg upravljanja troškovima, unutarnjeg ustroja i strateškog upravljanja proizvodima. Također je i izrađen Program zbrinjavanja viška djelatnika FINA-e na koji se Hrvatski zavod za zapošljavanje pozitivno očitovao, a kojim je zbrinuto zbrinuto 1004 djelatnika. Za tu namjenu utrošeno je preko 146 milijuna kuna zbog čega je financijski rezultat u 2009. godini bio negativan i iznosio preko 158 milijuna kuna. Zbrinjavanje viška radnika dio ja aktivnosti uz ostale značajne aktivnosti na putu FINA-ine poslovne konsolidacije, izdvajanje najvećeg dijela poslova s gotovim novcem u zasebnu tvrtku FINA gotovinski servisi d.o.o. te implementacija novog sustava plaća. Osim financijskog poslovanja važno je napomenuti da FINA djeluje kao aktivan sudionik šire društvene zajednice i socijalno osjetljiva tvrtka kontinuirano provodi aktivnosti pomoći odabranih institucijama čiji su projekti i aktivnosti vezani uz humanitarno društveno djelovanje i unapređenje kvalitete života. Isto tako, FINA kontinuirano prati i poboljšava sustav upravljanja te je tako certifikacijska kuća provela nadzornu reviziju u FINA-i i prema izvještajima evidentna su poboljšanja koja se odnose na sustav upravljanja kvalitetom koji je prihvaćen i održavan na svim razinama. Premda je gubitak u 2009. godini od 158 158 milijuna kuna veći u odnosu na gubitak u razdoblju u 2008. godini od 34 milijuna kuna moramo reći da je gubitak u cijelosti pokrivenih sredstava rezervi zadržane dobiti. Treba primjetiti stabilne trendove poboljšanja poslovanja i konsolidaciji prilagodbe cjelokupne organizacije tržišnim uvjetima o čemu svjedoče i podaci o poslovanju s početka 2010. godine jer FINA ponovno ostvaruje dobit. Financijskim planom za 2010. godinu predviđena je dobit od 40 milijuna kuna što će se, sudeći po ostvarenim rezultatima za prvih 5 mjeseci poslovanja i ostvariti. Iz svega ovog iznijetog klub Hrvatske seljačke stranke podržati će ovo izvješće. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je klub IDS-a i gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Godišnjeg izvješća o poslovanju Financijske agencije za 2009. se kaže da Program zbrinjavanja viška FINA-inih radnika, dalje u tekstu program, je u prosincu 2009. godine dostavljen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji se o njemu pozitivno očitovao. Time su se u skladu s novim Zakonom o radu stekli uvjeti za provedbu programa početkom 2010. godine nakon proteka razdoblja mirovanja. Istodobno su stečeni i uvjeti predviđeni međunarodnim i hrvatskim standardima. Zatim se dalje govori da troškovi provedbe programa, otpremnine i drugi troškovi vezani za zbrinjavanje terete poslovnu godinu u kojoj je program donesen, bez obzira na to što je glavnina otpremnina prema programu isplaćena početkom 2010. godine. Provedbom programa zbrinuto je 1004 radnika i za tu je namjenu utrošeno 146,5 146,5 milijuna kuna. Najvećim dijelom zbog tih troškova financijski rezultat je bio 2009. negativan, jasno 158,6 milijuna kuna. Znači otpremnina po radniku u FINA-i iznosila je cca 146 tisuća ili da budem precizniji 145 tisuća 964 kune i 97 lipa. Jasno neću o tome. Mislim da je to manje više korektno. Nemam ništa protiv niti da su u drugim javnim sustavima od HRT-a na dalje isplaćuju otpremnine od 300, 400000 kuna. Ne daj Bože da se to isplaćuje Saboru ili nekome u Vladi jer bi nas građani rastrgli. Prema tome, o tome niti riječi. Na strani 5. dati su ovi financijski podaci o kojima je ravnatelj dosta govorio gdje se vidi da je plan za 2009. 2009. bilo 968,3 milijuna kuna. Međutim, da je ukupni prihod na kraju iznosio 885,8 milijuna kuna. Tu je ostvaren određeni gubitak. ono bitno isto tako mislim ovdje na što je FINA. Stalno mi bježi na tu Fimu. FINA, nije Fima jasno, iako nisam siguran da i FINA nije sudjelovala u preusmjeravanju određenih sredstava za aktivnosti jedne političke opcije. Ali pustimo sada to. Ono što mene sigurno smeta to su određene fraze ovdje na strani 6. pa se onda kaže da doslovce citiram razgranata mreža poslovnica, informatički sustav provjeren na najzahtjevnijim poslovima od nacionalne važnosti, te profesionalnost i efikasnost zaposlenika pretvorit ću viziju FINA-e kao tvrtke usmjerene na klijenta stvarnost. Svaka FINA-ina poslovnica nudi idividualizirane financijske administrativne usluge bez obzira na to koliko one bile male pri čemu se svakom klijentu poklanja jednaka pažnja, jer u FINA-i male male stvari puno znače. Lijepo pisano, ali mislim da su ove fraze nepotrebne, a sada da se isto tako citiram jedan citat na toj istoj strani šest da Zavod za platni promet naslijedio je '93. Službu društvenog knjigovodstva koja je u bivšoj državi imala isključivo pravo obavljati transakcije platnog prometa u tuzemstvu. Zapise usavršavao i tehnološki i organizacijski, te je do 2002. zadržao monopol na području platnog prometa. Više od 500000 transakcija dnevno obrađenih u realnom vremenu, iznimno visak stupanj zadovoljstva klijenata te izrazito pozitivne ocjene domaćih i inozemnih institucija pridonijeli su stjecanju vrhunske reputacije ZAP-a na financijskom tržištu. Slažem se i mislim da je isto tako dobro da od 1. siječnja ovrhe više neće neće raditi banke, nego isključivo će ovrhe provoditi FINA kao nazovimo to tako jedna državna institucija. Znači, od 1. siječnja 2011., ne mjeseci nego tako reći i tjedana, znači seli se iz banaka u FINU upravo taj izuzetno zahtjevan i U proteklih osam godina poslije preseljenja platnog prometa a time i svih računa pravni osoba banke su preuzele provođenje ovrhe po računima. Od početka je bilo jasno da to nije posao banaka. Ne znam zašto se toliko vremena trebalo na tome inzistirati. Valjda da bi banke još nešto dodatno zaradile. Ali kad su na kraju shvatili da im to otežava poslovanje vraćaju taj izuzetno zahtjevan posao FIN-i što mislim da treba, znači tu zakonsku odredbu ili tu zakonsku mogućnost ili to zakonsko rješenje u svakom slučaju provoditi. Biti će normalnije da taj posao ovrha više banke ne rade, ali isto tako treba spomenuti ogromnu količinu posla koji će se otvoriti FINA-i. Za sad se još uvijek iz FINA-e nisu izjašnjavali kako će organizirati taj posao. No, u situaciji kada se bore za svaki posao jasno nemaju previše niti izbora. Jednostavno to trebaju sprovesti. Rekoh do tog obimnog posla ostaje nekoliko tjedana ili takoreći nekoliko dana. Nov način poslovanja reguliraju dva zakona koji stupaju na snagu 2011. Znači, Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Zakon o platnom prometu koji su također bazirani na europskoj direktivi. Kako će to izgledati, kako će se to obaviti. Dovoljno je samo reći da nakon što provjeri koje sve račune klijent ima FINA izdaje nalog bankama da laički rečeno pročešljaju sve račune u pojedinoj banci bez obzira na to je li riječ o kunskim ili deviznim sredstvima. Poveznica jasno da banke ne smiju izdavati te račune, ali je OIB, za to im ne treba ovršenikova suglasnost čak ni onda kad u osnovi za plaćanje nije određena ovrha po svim računima i oročenim novčanim sredstvima. Ako u osnovi za plaćanje nisu navedeni računi na kojima se ovrha provodi onda se ovrha provodi u svim bankama redom počevši od banke koja vodi najranije otvoreni račun, pa na dalje kako to već zakon jasno propisuje. Na strani 12. ovog financijskog Izvješća govori se o ljudskim resursima, točnije broju zaposlenih. Krajem 2009. FINA FINA je imala 4372 radnika što je 147 radnika manje u odnosu na 2008. Nakon toga je došlo do onog pod navodnicima otpuštanja uz otpremninu i utoliko samo da još spomenem da regionalni centar Zagreb broji negdje 37% od tog broja. Regionalni centar Rijeka 16, regionalni centar Split isto 16%, regionalni centar Osijek 13% 13% od ukupnog broja od 4372 radnika. Tijekom 2009. godine za 245 radnika je prestao radni odnos temeljem osobno uvjetovanog otkaza o radu to je zatražilo 135 radnika. Temeljem sporazumnog prestanka radnog odnosa 49. Temeljem isteka ugovora o radu na određeno vrijeme 47 radnika. I temeljem drugih razloga smrt, izvanredan otkaz itd. 14 radnika. Na strani 14. ovoga Izvješća data su dva interesantna podatka da .../Govornik se ne razumije./... i društveno orijentirana sponzorstva FINA je 2009. utrošila oko 500000 kuna. Čovjek si postavlja čak pitanje zar samo 500000 kuna. Ali ono što je interesantno, a to su ovi podaci za sindikat. Nezavisni sindikat "Solidarnost" važan je dio naše zajednice, kaže predsjednik uprave što FINA dokazuje novčanom podrškom sindikatu dajući na taj račun podršku sindikalnom udruživanju i obrani prava radnika. U 2008. godini sindikatu je donirano 250 tisuća kuna. Eto toliko o neovisnosti sindikalnog pokreta, ali to sam želio eto posebno naglasiti. FINA šport, znači ovdje se kaže doslovce citiram da njeguje timski duh i zajedništvo, što je još jedna FINA-ina snaga, još jedna fraza zapravo, za potrebe FINA športa u 2009. izdvojeno oko 860 tisuća kuna. Jasno da ovakve institucije su u svakom slučaju privilegirane. Neću govoriti o ovim nagradama, ali sigurno da je FINA jedno od najzahvalnijih društava u javnom tom sektoru, tu jednostavno nitko tko vodi to društvo ne može izgubiti, osim ako ne zabrazdi u neke poslove koje se ne uklapaju u kondicije zakona. Pratimo sada da bi ministar Šuker, ako napusti mjesto ministra financija trebao se skrasiti u Privrednoj banci i Croatia osiguranju, bojim se da nakon toga slijedi ova druga faza privatizacije tog paketa Poštanske banke i Croatia osiguranja, i vjerojatno su i za to isto tako zainteresirani naši tajkuni, kao i za neke monopole u vlasništvu države. Sve u svemu želim kazati da ne bi bilo dobro privatizirati privatizirati niti CRO osiguranje, niti Privrednu banku, a pogotovo ne razmišljati da se FINA prepusti nekome drugome, jer eto za 2010. iz riječi ravnatelja ili predsjednika uprave čuli smo maloprije da će to društvo ostvariti dobit najmanje, ona je planirana u iznosu od 43 milijuna kuna, zasigurno će biti nešto i veća i zato kažem monopolisti i ovakvi nacionalni sustavi su zlatna koka hrvatskog, ovo malo preostalog gospodarstva u nacionalnim ili državnim rukama, i zato ne treba to dirati, ne treba to privatizirati. Sve u svemu mislim da je učinjen značajan pomak u poslovanju FINA-e u 2009., želim vjerovati da je slično u 2010., i utoliko mislim da neće biti nikoga u ovoj sabornici koji će, koji bi glasovao protiv usvajanja ovog izvješća. Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče uprave. Pred nama je još jedno od onih izvješća koja ostavljaju dvojbu, jer postoje razlozi zbog kojih bi se moglo izvješće i podržati i zbog kojih bi valjalo ga odbaciti. Naime svakako je činjenica da ovo izvješće prilično objektivno donosi pregled stanja, i ono što je vrlo važno problema s kojima se suočava FINA već godinama, ali jednako tako to što unutra piše nije svakako dobro, ne može se pozdraviti i ne zaslužuje podršku. No dobro, evo tek nekoliko elemenata koji zapravo kazuju o problemima FINA-e. Već treću godinu zaredom FINA iskazuje gubitak u poslovanju, on je ove godine negdje oko 159 milijuna, dakle govorim o 2009. godini, ali u odnosu na 2008. kad je iznosio 34, odnosno 2007. kad je iznosio 23 milijuna kuna u ovom izvješću također vidimo da su pali redoviti prihodi, recimo u 2009. oni su manji za 30-ak milijuna kuna, što iznosi otprilike 3%, a to se negdje uklapa u trend pada prihoda otkad je FINA 2002. godine izišla na tržište i izgubila monopolni, odnosno u platnom prometu, i vidimo da otada prosječna stopa pada prihoda na godišnjoj razini iznosi negdje oko 2,7%. Nadalje svi sektori poslovanja FINA-e su uglavnom podbacili u odnosu na plan koji je bio donesen za 2009. godinu, a u odnosu za 2008. pali su oni koji su zapravo bili najvažniji i jesu najvažniji po udjelu u ukupnome prometu, prometu, tako da vidimo da recimo ti koji zapravo padaju ispod plana otprilike pokrivaju 80% ukupnih prihoda npr. centar poslova platnog prometa bilježi pad prihoda za daljnjih 15% u odnosu na 2008. godinu. postoji loš trend koji je vjerojatno skopčan sa općom recesijom, a to je da naplata potraživanja je još lošija od teške 2008. godine, pa se ona sa 149 dana popela na čak 180 dana, još malo tu će se FINA negdje izjednačiti sa stanjem u farmaceutskim tvrtkama. Nadalje trend enormnog sudjelovanja troškova zaposlenih se nastavlja. Kad bismo usporedili 2002. godinu kad je udio troškova zaposlenih iznosio 42%, sada 2009. godine o kojoj razgovaramo on je nešto viši, on je od 45%. Znademo li, ako usporedimo kako to izgleda u privatnome sektoru gdje je otprilike 13%, odnosno javnim poduzećima gdje je 20%, uz sve specifičnosti FINA-e i njenih djelatnosti definitivno se radi o vrlo visokom postotku udjela u ukupnim troškovima. Međutim valja reći nešto i o tome što se zapravo pozitivno događa, jer ovo izvješće kad se usporedi sa izvješćem za 2008. svakako nije onako pesimistično i tmurno kao što je dakle bilo prethodno, FINA nasljeđuje probleme, ona se i dalje s njima suočava i tu velikih pomaka nema, ali činjenica je također da iskazani gubitak za prošlu godinu najvećim dijelom posljedica zbrinjavanja radnika, i to zbrinjavanje sudjeluje u onih 159 milijuna kuna, čak sa 146 milijuna kuna. Trebalo bi pričekati i vidjeti kako to izgleda u 2010. godini kad se govori o smanjenju troškova za zaposlene, ali i sam izvjestitelj kaže da se to smanjenje neće odraziti više od 20%. Dakle, opet ćemo doći na neku razinu od 36, 37% sudjelovanja troškova za zaposlene u ukupnim troškovima što je bitno iznad onoga što vlada i u javnom i u privatnom sektoru. Nadalje, činjenica je da je ovaj pad od 3% u prihodima poslovanja manji od pada BDP-a, i činjenica je također da je očito FINA izdržala malo bolje udar financijske krize i recesije nego općenito uzevši gospodarstvo, ali također možemo prepoznati da neki segmenti kao npr. Centar poslovanja sa stanovništvom je rastao za 11% što znači da je FINA u tom sektoru, osobito dakle poslovanja sa stanovništvom zadržala onaj svoj poslovni udio od oko 37%. Što će biti u 2010. kad se s njom natječu i mega trgovački centri, dakle gdje sada možete sve račune platiti i na blagajnama trgovačkih centara, vidjet ćemo. Nadalje, u sektoru usluga distribucije gotovog novca i opsluživanja bankomata FINA je zadržala tržišni udio od 55%. To je dakle dobra vijest. Dobra vijest je i to da je FINA prema svojim dobavljačima spustila broj dana čekanja sa prosječnih 72 na 57. Dakle, to su pozitivne stvari. Ono što se naravno iz izvješća ne vidi, a što ne treba prešutjeti to je stanoviti politički pritisak na FINA-u koji je javna stvar. I predsjednik uprave vrlo dobro zna da je njemu upravo instalirana osoba koja je politički komesar, koja uglavnom prati ono što se radi u FINA-i i izvješćuje predsjednika Nadzornog odbora i to mu je sav posao. Jednako tako znademo da je pouzdanik USKOK-a Damir Mihanović otvorio jednu temu o kojoj nema riječi niti u izvješću, a niti u onome što smo verbalno čuli od predsjednika uprave, a to je pokušaj da se preko destabilizira tržišna pozicija Croatia osiguranja. Što je krajnje, s jedne strane ako govorimo o tome da je netko pokušao dovesti stranog partnera, uglednu osiguravajuću kuću preko FINA-e u Hrvatsku jer inače osiguravajuće kuće moraju poći ne od nule nego debelog minusa, a netko im je navodno obećao korištenje šaltera na 30 godina, onda mi možemo govoriti o tome da je to iz perspektive FINA-e možda bilo dobro razmišljanje jer se traži strateški partner koji će valjda kontribuirati novčano u njenim troškovima, osobito upravljanjem nekretninama, ali znademo li da su i FINA i Croatia osiguranje državne tvrtke onda se postavlja pitanje kako je bilo moguće tako utvrditi nacionalni interes, odnosno da li je slučajno da su predsjednik Nadzornog odbora i Croatia osiguranja i FINA-e ista osoba, odnosno ministar financija Ivan Šuker. Nadalje, postoje određeni problemi u komunikaciji s nekim državnim tijelima jer i meni osobno su se neki od čelnika tijela Državne uprave tužili da na osnovu zaključka kojim je Vlada praktički obvezala sve da određene servisne analitičko pakete, odnosno programe uzimaju, da se pokazuje da u odnosu na situaciju na tržištu, dakle ponudu drugih ponuditelja tih paketa FINA nije dovoljno brza, efikasna, ekspeditivna i da u tom smislu omjer vrijednosti onoga što ona nudi i onoga što se može dobiti na tržištu Ovo ne govorim kao trač nego kao sugestiju FINA-i da nešto bolje poradi na kvaliteti paketa kojima ide prema državi jer ne može i ne smije računati na povlaštenu jer prije ili poslije će morati doći u utakmicu sa ostalim ponuditeljima gdje je onda neće moći braniti nikakva odredba Vlade nego jednostavno Zakon o javnoj nabavi.

i mislimo da bi ga trebalo i metodološki popraviti u nekoliko segmenata. Prije svega, mislimo da bi bilo dobro jer se radi o jednom od krupnih pitanja u funkcioniranju FINA-e, a to je tabelarno prikazati kretanje broja zaposlenih, naravno i sa prosječnim ostvarenjem redovitih prihoda po svakom zaposlenom. čini nam se da bi bilo dobro prikazati poslovanje sektora te poslovnih centara unutar sektora sa ukupnim prihodima i rashodima po sektorima i centrima, da bi bilo jasno u kojim segmentima FINA zapravo nazaduje, stagnira ili napreduje. Također, svakako bi trebalo razvidno pratiti implementaciju novo uspostavljenog sustava efikasnijeg upravljanja nekretninama kojim se vodstvo FINA-e hvali u ovom izvješću jer iz samog izvješća se ne daju iščitati komparativni podaci o načinu kako se koristi ta više od milijardu kuna vrijedna imovina FINA-e. Obzirom na dvojbu koju sam iskazao dakle na početku ove rasprave najavljujem da će klub HNS-HSU-a biti suzdržan kod glasovanja o ovom izvješću. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Poštovani predsjedniče, predsjedniče uprave, kolegice i kolege. Na samom početku moram iskazati nezadovoljstvo kluba SDP-a činjenicom kojom je moj prethodnik završio svoje izlaganje da je FINA kao državna agencija zapravo još uvijek u tranziciji i traženju svoje pozicije na tržištu, dakle svoje tržišne niše nakon 8 godina postojanja. Naime, do kraja 2001. Zavod za platni promet, pravni prednik FINA-e imao je monopol u obavljanju platnog prometa naslijeđen 1993. godine od tada transformiranog SDK-a. Za razliku od ZAP-a FINA osnovana početkom 2002. nastavila je obavljati platni promet, ali u jednoj potpuno drugačijoj situaciji. Dakle, u tržišnim uvjetima kao outsorcing partner poslovnim bankama. Kroz nekoliko sljedećih godina platni promet je migrirao iz FINA-e u poslovne banke i to je imalo za posljedicu drastičan pad fizičkog obujma aktivnosti u najznačajnijim segmentima poslovanja FINA-e, u obradi bezgotovinskih i gotovinskih naloga platnog prometa te u obradi gotovog novca. S druge strane, FINA je od ZAP-a naslijedila i veliku i vrijednu materijalnu imovinu i više od 5 tisuća zaposlenih. I ono najvrijednije know how jednom riječju resurse koji su bili na žalost u sve većem nesrazmjeru s naprijed spomenutim drastično smanjenim obujmom posla i koji su postajali sve veći troškovni teret u funkcioniranju FINA-e. Slikovito bismo mogli reći FINA se našla u škarama čiji su jedan krak predstavljali bitno smanjeni prihodi, a drugi krak ogromni fiksni troškovi s naslova plaća i amortizacije. te škare su jasno iz godine u godinu rezale financijski rezultat da bi upravo u 2009. godini gubitak iz tekućeg poslovanja dosegao čak 18% ostvarenih prihoda. Istina iz izvještaja se vidi da je 2009. godina bila godina definiranja FINA-ine tranzicijske strategije do 2012. godine koja je uz novu organizaciju utvrđivala i potrebni broj radnika, te s tim u vezi i zbrinjavanje viška zaposlenih i to je ono što je za nas neprihvatljivo. Dakle, tek 2009. godine se definira strategija, FINA je imala 7, uključimo li i 2009. 8 godina za ovakvu transformaciju, ovako je ustvari 7 godina izgubljeno vrijeme, a bogatstvo resursa nije se u međuvremenu adekvatno koristilo. Izuzetno vrijedne baze kojima FINA raspolaže činjenica morale su postati javne, ali FINA je doista do sada trebala daleko snažnije definirati svoj status na tržištu financijskih usluga. Programom zbrinjavanja FINA je smanjila broj zaposlenih za preko 1000 radnika, tako da ih je sada oko 3600 iako se na stranici 7. gdje se govori o FINA-inim vrijednostima i dalje operira brojkom od 5000 zaposlenih i to bi svakako trebalo ispraviti. I upravo je to zbrinjavanje viška radnika u najvećoj mjeri determiniralo FINA-in poslovni rezultat u 2009. godini. Naime, ukupni prihodi iznosili su 886 milijuna kuna, a ukupni rashodi milijardu i 44 milijuna kuna dakle 159 milijuna kuna više od prihoda. Drugim riječima, gubitak iz tekućeg poslovanja iznosi 159 milijuna kuna i gotovo je peterostruko veći nego što je bio godinu dana ranije dakle 2008. kada je iznosio 34 milijuna kuna. U 2008. troškovi zbrinjavanja viška radnika iznosili su 11,5 milijuna kuna dakle trećinu tekućeg gubitka dok su u 2009. iznosili 147 milijuna kuna i dosegli su čak 92% tekućeg gubitka. Uprava FINA-e nas uvjerava da je zbrinjavanje viška radnika bio dobar poslovni potez, da već u 2010. pokazuje pozitivne efekte budući je mjesečni trošak za radnike smanjen za 20% i da će se zapravo do kraja 2011. ovim uštedama pokriti cjelokupan trošak programa zbrinjavanja viška radnika. Predsjednik Uprave rekao je u svom izlaganju da je planirana dobit za 2010. godinu u iznosu od 43 milijuna kuna i da će moguće biti premašena i to je dobra vijest. Međutim, kada se govori o zbrinjavanju viška radnika ne mogu prešutjeti i neke popratne pojave koje su se događale, naime, u isto vrijeme dok se rješavalo više od 1000 prekobrojnih, FINA je zapošljavala nove radnike, no naravno ne bilo koje, nego članove obitelji naravno HDZ-ovih visoko pozicioniranih ljudi, i naravno ne na bilo koja radna mjesta. Za njih su kreirana nova voditeljska radna mjesta koja u sustavu FINA-e nisu postojala niti u onim vremenima kada je posla bilo preko glave. Tako je primjerice voditeljicu dobila Poslovnica sa samo jednom zaposlenicom i sa bitno smanjenim obujmom posla. Dakle, u vremenima kada je bilo puno više posla ta Poslovnica nije trebala voditelja. Rješavanjem viška radnika apsolviran je tek jedan od dva velika od ZAP-a od ZAP-a naslijeđena problema koji su u nesrazmjeru sa stalnim smanjivanjem obujma poslova a samim time i smanjivanjem prihoda generirali ogromne fiksne troškove i uvjetovali negativan financijski rezultat poslovanja. Drugi problem su nekretnine, FINA-ina brojna i razgranata mreža poslovnica i podružnica, ispostava i izdvojenih šaltera je izuzetno vrijedan resurs ali neracionalno iskorišten i na to smo mi iz Kluba SDP-a upozoravali u raspravama prethodnih godina. Po stanju koncem 2009. vrijednost FINA-inih poslovnih prostora iznosila je više od 740 milijuna kuna, i jasno je da su zbog toga troškovi amortizacije i dalje ogroman teret u FINA-inom poslovanju. Određeni potezi koji su učinjeni u smislu efikasnijeg upravljanja raspoloživim kvadratima a koje iščitavamo iz ovog Izvješća kao što je primjerice davanje poslovnih prostora u zakup ili skupljanje uprave poslovnih i administrativnih sektora FINA-e na jednoj lokaciji dakle pod jednim krovom, nisu dovoljni. Očito je na žalost da država kao vlasnik FINA-e nema pravih rješenja što činiti s tom vrijednom imovinom zapravo mogli bismo reći nema rješenja što uopće učiniti s FINA-om ali ima dakako loših pokušaja. Jedan od takvih loših pokušaja a o čemu je govorio moj prethodnik je onaj ministra Šukera kao predsjednika nadzornog odbora FINA-e, da FINA na 30 godina stavi na raspolaganje svoju poslovnu mrežu Njemačkom osiguravajućem koncernu Talanx Talanx ag-u koji bi preko nje plasirao usluge osiguranja na Hrvatskom tržištu. Doista se mora postaviti pitanje zašto je ministar kao predstavnik države u nadzornom odboru FINA-e protežirao privatne interese jedne strane osiguravateljske kuće a istovremeno je bio i predsjednik nadzornog odbora najveće domaće osiguravateljske kuće, Croatia osiguranja, u potpunom državnom vlasništvu. Croatia osiguranje se u distribuciji svojih usluga mogla koristiti šalterima Hrvatske pošte, ali ne i šalterima FINA-e. Dalje iz Izvještaja je vidljivo da FINA pokušava konsolidirati svoje poslovanje i izdvajanje nekih segmenata poslovanja iz postojeće organizacijske strukture pa je tako u rujnu 2009. osnovala svoju prvu tvrtku kćer, FINA GS odnosno FINA-u gotovinski servisi koja je u 100% vlasništvu FINA-e. I u ovom slučaju nameću se neka pitanja poput onog je li ovo izdvajanje relativno profitabilnog posla i prvi korak ka privatizaciji FINA-e. Nadalje, upravo u Izvještaju kaže da se konsolidaciji financija nastojalo doprinijeti i reduciranjem investicijskih aktivnosti. Međutim, doista nije jasno kako se u to nastojanje uklapa činjenica da je FINA upravo u 2009. nabavila čak 89 dostavnih vozila i 3 osobna vozila visoke klase za potrebe uprave. Kakva je to financijska konsolidacija? Pogotovo ako se ova ogromna investicija sagleda u kontekstu istovremenog rješavanja ogromnog viška radnika, i pogotovo ako se zna da jedan broj tih kombi vozila nikada nije stavljen u upotrebu nego se doslovno skriva po garažama FINA-inih podružnica. Koliki je to bio udar na FINA-ine financije i tekuću likvidnost i čiji je to bio interes. I na kraju treba ponoviti da FINA ako čak riješi problem visokih fiksnih troškova kroz smanjenje broja zaposlenih i racionalnije korištenje materijalnih resursa, još uvijek eto ostaje problem osiguranja pravih pravih poslova, problem strateškog pozicioniranja FINA-e na tržištu s novim uslugama koje bi joj osigurale trajnije profitabilno poslovanje. Bez toga nastavit će se nažalost agonija poslovnog svaštarenja, a i smanjeni broj radnika neće biti u punoj mjeri zaposlen. Ovog trenutka FINA odrađuje na desetke različitih servisa, od visoko sofisticiranih financijskih i drugih usluga, preko nadzora potrošnje plavog dizela u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi pa do prodaje bonova za mobitel. FINA je u međuvremenu čak i ugasila neke servise koji su se pokazali neprofitabilnima. Primjerice servis FINA kompenzacija koji je pokrenut u jesen 2007., a ukinut koncem 2009. godine. Ocjena je naime bila da je u trenutnoj gospodarskoj situaciji sveopćoj nelikvidnosti korisnicima bilo prioritetnije doći do stvarnog, opipljivog žirovnog novca radi podmirivanja tekućih obveza i obveza prema radnicima, a te obveze nažalost nisu mogle biti predmet kompenzacija. Drugim riječima, ovaj servis nije bio korisnicima interesantan iako je jedno vrijeme bio čak i besplatan. Možemo reći samo šteta, jer kompenzacija je kao model izmirivanja obveza bez bez prisustva gotovog novca mogla dati pozitivan doprinos rješavanju ovih silnih problema nelikvidnosti. S druge strane prije kratkog vremena, o tome smo isto danas već slušali FINA je dobila jedan novi servis temeljem Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima. U borbi protiv sveopće nelikvidnosti FINA će voditi jedinstveni registar računa i preko banaka provoditi ovrhe dugova. 12 milijardi kuna duga nagomilalo se u 19 tisuća fantomskih tvrtki, jer je politika godinama tim vlasnicima dopuštala otvaranje novih tvrtki bez podmirivanja računa u prethodnim tvrtkama. Razmjeri međusobnog neplaćanja danas su takvi da su doslovno blokirali gospodarske tokove. I sada je Vlada predložila brisanje takvih tvrtki kroz institut ubrzanog stečaja. Nažalost, mora se reći, to će biti samo statističko brisanje, jer dugovi će ostati, vjerovnici će ostati nepodmireni, ostati će manjak obrtnog kapitala i to nikako ne može doprinijeti financijskoj konsolidaciji i smanjenju razine ukupne nelikvidnosti. Prema tome, ova mjera čišćenja tržišta od trajno nelikvidnih subjekata iz vladinog programa gospodarskog oporavka ostati će tek još jedno mrtvo slovo na papiru. I da zaključim. Zbog naakumuliranih ogromnih gubitaka u poslovanju s jedne strane i činjenice da FINA i nakon punih 8 godina još uvijek nema jasnu viziju svoje budućnosti i definiran status na tržištu financijskih usluga, unatoč tome što raspolaže doista izvanrednim resursima, prije svega znanjjima, iskazujemo rezervu naspram ovog izvješća. Hvala lijepa. Hvala. I u ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, i gospodin iz FINA-e, Financijske agencije. Evo, evolucija ja bih tako rekao od '90.-ih godina koja u tri riječi se može svesti na SDK, ZAP i FINA je dovela do toga da danas da danas raspravljamo o Izvješću o poslovanju financijske agencije za 2009. godinu kao i svake godine, ali i svake godine razmatrajući zapravo gubitak koji iskazuje FINA. Netko je ovdje rekao da je to agonija FINA-e, možda je preteška riječ, ali kada iz godine u godinu imamo ovakva izvješća kao što je ovo onda bi se mogla primijeniti i ova riječ. U samom izvješću u nekoliko navrata na nekoliko mjesta se spominje da FIMA uvažava ili računa ili kako kaže ovdje, važne su joj male stvari. Nadalje, također se govori i o vrlo često i o timskom radu. Dobro, FINA voli male stvari a FIMA voli velike stvari. U samom početku izvješća

146,5 milijuna kuna. I onda je negativno dakle u negativi ukupno 158,6 milijuna kuna. Dakle, kada se odbije ovaj iznos za program zbrinjavanja otpuštenih djelatnika tisuću i 4 djelatnika, onda preostaje nekih 12 milijuna kuna koje ipak realno iskazani gubitak FINA-e. U daljem tekstu ovoga izvješća se spominje i govori o tome da će FINA osnovati novu tvrtku koja se zove "FINA gotovinski servisi" d.o.o. u 100%-nom FINA-om vlasništvu i da će se ta nova tvrtka izdvojiti iz organizacijske strukture, što je više nego jasno sudeći prema primjerima iz prošlosti i primjera drugih tvrtki, miriše na privatizaciju. Živi bili pa vidjeli, ali je više nego jasno i kažem s obzirom na ono što smo proživjeli i proživljavamo ovih 20 godina i kako se to radi na ovaj način, mislim da je to ono što će nas dočekati, a to je upravo privatizacija jedne tvrtke koja relativno može dobro poslovati na ovome tržištu. Od 1. siječnja 2011. godine, dakle i ovršni procesi, provođenje ovrhe prelazi u ovlast i vrlo će biti zanimljivo vidjeti kako će se ova institucija nositi sa gotovo, kako je netko rekao ovdje, oko 12 milijardi nastale nastale problematike zbog nelikvidnosti i financijske nediscipline u državi Hrvatskoj. Jasno da je ova evolucija od SDK prema ZAP-u i FINA-i vodila namjernom političkom odlukom i odlučivanjem stalnom smanjivanju opsega poslova. Platni promet fizičkih osoba, dakle privatnih lica su, dana je mogućnost da vrše i poslovne banke. Platni promet pravnih subjekata je prešao dobrim dijelom na poreznu upravu, odnosno kontrola poslovanja. Što je to onda ostalo FINA-i, reklo bi se dobro i posluje FINA kako je zapravo djelatnost koju je nekada imao SDK i koji je nadzirao ili kontrolirao sve ove tokove novca pa i zakonitost tih novčanih transakcija kako privatnih lica, fizičkih lica tako i pravnih subjekata, tvrtki, institucija i ostaloga. Evo u neku ruku bi se reklo da se FINA u takvom okruženju koje je doneseno političkom odlukom, a vjerujem da je u tome dobar udio udio uzeo i način kako se privatiziralo, kako se vršila pretvorba kako bi zapravo se i putem djelomičnog uništenja ZAP-a odnosno SDK, Službe društvenog knjigovodstva zamaglile neke stvari u ovoj državi kako bi se tijeku novca ne bi ušlo u trag kamo je on sve skupa išao i kamo je prebacio on itd. To je To je FINA kao institucija u državnom vlasništvu zapravo svedena na evo da kažem minimalne svoje funkcije pa onda ovdje imamo jedan emotivni pristup, pristup, jedan subjektivni pristup na mnogim stranicama ovoga izvješća kaže jer u FINA-i male stvari puno znače. Poput one pjesme "Život čine stvari male, tvoje igre, tvoje šale". Dakle, Dakle, SDK i ZAP kao monopolisti u platnom prometu jasno da ali i kao dobar nadzor financijskih transakcija je to prestao biti stvaranjem FINA-e. Kada gledamo

moram reći sa svog regionalnog pristupa, i jedan pomalo nesramjer. Naime, FINA-inih poslovnica i centara ima ukupno na 178 lokacija u Republici Hrvatskoj, od toga u Slavoniji 27 i od tih 27 jedan je centar dakle Osijek koji od ukupno 4372 radnika krajem 2009. godine zapošljava 13%. Dakle, to je točno osmina ukupno zaposlenih u FINA-i u Slavoniji i Baranji. Dakle osmina zaposlenih ili 570, brojkom i slovom, jer 13% predstavlja od 4372 570. Kada se pogleda dobna struktura zaposlenih, ja čestitam na obrazovanju kadrova koji se nalaze u FINA-i, ali evo gledajte dobna struktura zaposlenih preko 50 godina ih ima 36% ili najviše od svih ovih kategorija koje su ovdje navedene. A odmah nakon toga preko 40 godina do 49 ima 32%.Dakle, kada se zbroje svi djelatnici preko 40 godina onda je to 68%, 68% djelatnika su stariji od 40 godina ili više od dvije trećine. Visoka stručna sprema 16%, viša 13%, srednja 66% ili 2/3 zaposlenih su srednje stručne spreme, a niža stručna sprema 5%, nekvalificiranih nema u FINA-i. Danas se poslovanje, novčano poslovanje vjerujte mi onaj tko ne zna, a vjerujem da svi znaju, vrši na blagajnama nekih robnih kuća, ne samo banaka poslovnih. Ja neću namjerno navoditi ime tog trgovačkog lanca koji vrši novčano poslovanje koje bi trebalo biti možda obavljeno u FINA-i ili negdje u banci, ali kočeći kupce u robnoj kući, u velikim centrima …/Govornik se ne razumije./… neću reći kako se to zove super k, kočeći obične kupce vrše plaćanje struje, vode, telefona i ne znam ni ja čega sve ne, na blagajni robnih kuća. I to se svakodnevno susrećemo, to svakodnevno vidimo. Je li to konkurencija FINA-i

dano je poslovnih bankama koje su uzele dobar kolač naplaćujući proviziju od građana, od privatnih lica i vršeći novčane transakcije počevši od plaća pa nadalje i plaćanja i time se jasno bogateći. U mnogim poslovnicama FINA-e, evo primjer Slavonski brod iz kojega dolazim, iznajmljen je dio prostora FINA-e jednoj komercijalnoj banci. I ne samo komercijalnoj banci, tamo se radi sada rekonstrukcija zgrade itd., ali moram reći da sam bio iznenađen kada je prije par godina velik dio prostora iznajmljen jednoj

dakle ima mogućnost biti središnje mjesto i evidencije i nadzora ili kontrole. Govorio je gospodin Marić ovdje o neplaćanju doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Točno je da ima mnogo tvrtki koje isplaćuju plaće ili pak polovicu plaće ili pak kasne u isplati plaće po nekoliko mjeseci, a da doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje uopće ne uplaćuju. Jasno danas bez posljedica. I kada, evo svijetli mi žuto, još bi se toga moglo reći. Dakle, davanjem mogućnosti pružanja usluga platnog prometa poslovnim bankama, komercijalnim bankama jasno da je FINA izgubila dio svog poslovanja dio svog poslovanja i dio mogućnosti za povećanje poslovanja. Pa evo primjera zbog čega je to učinjeno, jedna da kažem Bauer banka je dovedena u Republiku Hrvatsku. S koliko i s čim i s kojim referencama i preferencama, provizijama itd. da bi i ona uzela svoj dio kolača, jel' da kažem na hrvatskom tržištu i u poslovanju koje je jasno konkurencija i povezan sa poslovanjem FINA-e. Dakle, uništenjem onom evolucijom o kojoj sam počeo u početku govoriti uništenjem, političkim uništenjem i Službe društvenog knjigovodstva, kasnije i ZAP-a. Evo došli smo do FINA-e koja je rekao bih stalni, pomalo stalno u problemima s obzirom na iskazane gubitke iz godine u godinu. Država nema viziju ni strategiju što s njom učiniti, a kao što je rekao i klub prije mene zaista onda ovakvo Izvješće bismo primili u najmanju ruku s rezervom. Hvala lijepo.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 Nema ga. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče uprave. Evo odmah na početku želim reći da ću podržati Izvješće FINA-e za 2009. godinu. Naime, mislim da poslovanje FINA-e kao državne agencije mora se promatrati u okviru specifičnosti njenog nastanka, preoblikovanja, restrukturiranja zadaća i ciljeva koji se pred nju postavljaju. Iz tog polazišta mislim da ne smijemo ocjenu uspješnosti njezinog poslovanja analizirati samo sa stajališta ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovanja jer smo svjesni da FINA nije klasična financijska institucija tipa poslovnih banaka kojima je osnovni motiv samo profit, odnosno ostvarenje što većeg dobita za vlasnika. Ona putem svoje razgranate mreže poslovnica ispostava zadovoljava svakodnevne potrebe svojih klijenata u 180, dakle mjesta, lokacija i u najudaljenijim mjestima Hrvatske koja dakle nisu profitabilna, nisu zanimljiva drugih financijskim institucijama. Činjenica je da cjelokupnost stanovništva nije opremljeno za suvremene oblike plaćanja, misli na internet bankarstvo, pitanje potrebne edukacije, pa im FINA zaista ostaje mogućnost za obavljanje financijskih transakcija mirovinskih, braniteljskih, mjenjačkih i drugih financijskih informacija i usluga. Mislim također da je potrebno reći da država kao vlasnik mora voditi računa i o potrebama dakle svih ljudi, pa bez obzira nekad i na ostvarenje dobiti. S druge strane u smislu poboljšanja uspješnosti poslovanja FINA je u 2009. godini nastavila sa prilagodbama vrlo zahtjevnom financijskom tržištu. Provođene su konkretne aktivnosti u području efikasnijeg upravljanja troškovima, unutarnjeg ustroja i strateškog upravljanja proizvodima, a u cilju konsolidacije FINA-inog dijela poslovanja koji se odnosi na poslove s gotovim novcem. Sredinom rujna 2009. godine FINA je osnovala kćer FINA gotovinski servisi koja je u sto postotnom FINA-inom vlasništvu. U pravcu osvajanja novog tržišta napravljeno je nekoliko novih projekata i informatičkih rješenja i povećanosti vrsta informatičkih usluga. Nastavljen je rad na projektima suradnje s lokalnim zajednicama. Posebno bih istaknula projekt i grad koji omogućava efikasniju i dostupniju gradsku upravu. Sa Raiffaisen bankom potpisan je ugovor o suradnji na području internet bankarstva u svim FINA-inim poslovnicama, isplaćuju se dividende iz Fonda hrvatskih branitelja. Sklopljen je ugovor o distribuciji osiguravateljnih proizvoda i usluga Croatia osiguranja u FINA-inih 17 poslovnica. Posredstvom HITRO.HR-a osnovano je 2009. godine 2834 društva i 548 obrta. Završen je u 2009. godini pilot projekt E-tvrtka započet koncem 2007. godine. U 2009. godini nastavljena je strateška suradnja sa Vladom Republike Hrvatske na provođenju nacionalnih projekata. Također je potrebno reći i navesti da je HITRO.HR servis Vlade proglašen najboljim konceptom usluge u područje registracije tvrtke, te uporabe i primjene elektronskih rješenja. Europska komisija dala priznanje za najbolje europsko rješenje iz područja elektroničke uprave. U 2009. godini su provođene prilagodbe u cilju implementacije OIB-a, odnosno provođene su prilagodbe sustava REGOS promjenama zakonske regulative. Također treba reći da je zaista u prosincu 2009. godine FINA donijela program zbrinjavanja tehnološkog viška radnika koji predstavlja najopsežniji program te vrste u javnom sektoru i to u suradnji sa sindikatima i uz odobrenje Zavoda za zapošljavanje. Dakle, svi radnici su zbrinuti na odgovarajući način. Dakle, vodilo se računa i o socijalnom položaju. Ono što bih sada htjela reći na osnovu izlaganja SDP-a kolegice Nadice Jelaš koja krivi FINA-u za sve posljedice, odnosno krivi Vladu za zakon koji je donesen 2002. godine – Zakon o platnom prometu kada je ZAP i ostvarivao prihode preko 80%, dakle iz platnog prometa. Kada je ZAP vršio blokade i ovrhe i to je prebačeno na banke. Bankama se omogućilo više računa, pa su one mogle odlučiti s kojeg će to računa, odnosno odblokirati sredstva, odnosno uzeti sredstva i tako izvršiti ovrhu itd. ZAP je također vodio računa da kada se, kada poduzetnik dostavlja plaće, da su plaćeni i doprinosi. Vi ste to sve zakonom iz 2002. godine prebacili na banke, ukinuli i sada su posljedice s godinama dolaze. I zaista nije fer da prebacujete krivnju na FINA-u, odnosno Vladu, jer činjenica je zaista da je Zakon o platnom prometu iz 2002. godine koji je donio SDP primjena zakona sa katastrofalnim, odnosno štetnim posljedicama i za Financijsku agenciju, a i za gospodarstvo. Prema tome kada predlažete zakone onda morate voditi računa što predlažete, posljedice su sada i nije fer s vaše strane da vi nama nešto govorite da mi u FINA-i i Vlada se zaista trudi da ova FINA posluje, da se prilagođava, donesena je netranzicijska strategija 2009.-2012. To je zadnjih, ona se prilagođava konstantno, ali morate priznati da svake godine otkad je HDZ na vlasti da se FINA zaista prilagođava, traži nove proizvode, da bi sve ono što ste vi svojim zakonom donijeli da bi na neki način uspjela evo riješiti sve te negativnosti. Prema tome smatram da ovo izvješće FINA-e za 2009. godinu da je realno, objektivno i da FINA zaista traži rješenja, ponovo kažem za sve ono što ste donijeli svojim zakonom iz 2002. godine.

stavljali smo ozbiljnu primjedbu zbog čega ste ukinuli onaj zaštitni mehanizam da nitko ne može osnovati novu tvrtku, ni novi obrt prije nego što je platio dobavljače, vjerovnike, bili oni radnici ili država. Tome ste se žestoko protivili govoreći da je to moguće izigrati, i da eto idete u takav jedan projekt. Tek nedavno prije nekoliko mjeseci priznao je ministar Šuker i čitava Vlada da je to bila pogreška. I sada vi recite koliko, kad već navodite te tvrtke koje su po tom modelu i na takav način, koje su ostale dužne njihovi vlasnici, a formirali nove tvrtke, koliko je vjerovnika ostalo izigrano i nenaplaćeno, koji nisu mogli niti u ovrsi naplatiti svoja potraživanja. Odgovor na repliku. Vi ste donijeli recimo, vi znate da su tvrtke vezane uz jedinstveni matični broj građana, vi ste donijeli zakon, odluku da se to ukine, jednostavno nema, vlasnik se ne zna. Vi znači, svaki vlasnik je mogao otvoriti novu tvrtku. Prema tome teško je bilo izvršiti neke blokade. To je još jedan zakon, još jedna vaša odluka koju ste pogrešno donijeli. Da bi se nešto moglo dobro raditi mora biti transparentno. Ja vam samo mogu reći da su posljedice tog vašeg, te vaše odluke i mislim stvarno su velike, isto kao i ovaj zakon, a jedinstveni matični broj, kad ste ga ukinuli omogućio je sve ovo dalje. Hitro.hr je dobio zaista priznanje i nagradu. Ja vam pričam o tome da sve, ova Vlada je sve učinila da bi se vodilo računa i da bi tvrtke normalno poslovale. Mato** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Ja bih prije rečenice dvije završne riječi odgovorio na neka pitanja koja su bila tu postavljena. Prvo donacija sindikata od 250 tisuća kuna, to nije kupnja sindikat i taj iznos od 250 tisuća kuna nije za redovnu djelatnost sindikata. Sindikat ima zakladu iz koje pruža pomoć socijalno ugroženim obiteljima, djelatnicima i slično, dakle to je doprinos FINA-e da na taj način ispomogne sindikatu u tim njihovim aktivnostima dodatno dakle socijalno ugroženim djelatnicima Financijske agencije. Inače niti mi možemo davati donacije, odnosno sredstva za redovnu djelatnost sindikata. 800 tisuća kuna za FINA sport. jest da je …/Ne razumije se./…, ona je dio financijske industrije, bankari nas prihvaćaju …/Ne razumije se./… instituciju financijsku kao svoje i tradicionalno svake godine sudjelujemo na sportskim igrama, bez obzira na poteškoće koje su bile u poslovanju, to nismo ukinuli, ali smo dosta reducirali iznos tih sredstava. Spomenuto je da je bivša uprava sa, na čelu sa nadzornim odborom imala namjeru u osiguravajućoj stranoj kući dati na 30 godina, da se dobro razumio prostor i sve ostale beneficije. Ova uprava jedino pismeno što je zatekla u veljači 2008. godine to je bilo samo dva zaključka nadzornoga odbora, da se prima na znanje informacije uprave o poduzimanju koraka u smislu angažiranja jedne globalne osiguravajuće kuće. Nije tajna, radi se o Talaksu. Kad smo mi došli nadzorni odbor nam je dao u zadatak da izvršimo analizu od toga, i izvršili smo, ja mislim da na 1. ili 2. sjednici nadzornoga odbora u 2008. godini prijedlog ove uprave je bio da se bilo kakvi daljnji kontakti sa Talaksom prekinu i da nema smisla, nego da okrenemo, znači domaćem tržištu, a to je Croatia i domaće osiguravajuće kuće, što je i rezultiralo prošlogodišnjim ugovorom o poslovnoj tehničkoj suradnji sa Croatia osiguranjem. tome je priči kraj što se toga tiče. Nekretnine. Istina, 820 i koliko milijuna kuna je knjigovodstvena vrijednost nekretnine koje FINA ima, tržišno teško je procijeniti, jer FINA ima …/Ne razumije se./… lokacije, monumentalna zdanja i FINA, ova uprava jako dobro zna kako gospodariti sa tim nekretninama, dio sam spomenuo u svom izvješću, a ovaj drugi dio 60% je trenutno komercijalizirano, odnosno iznajmljeno iznajmljeno ostalim pravnim i inim osobama, dakle oprihodovano. Dalje slijedi daljnja komercijalizacija preostalih slobodnih prostora, ali to će više biti obuhvaćeno i financijski efekt i svega toga sigurno u izvješću za tekuću 2010. godinu. Nadalje, bilo je pitanje teritorijalne raspodijeljenosti naših poslovnih jedinica da nije, ako sam dobro razumio, u dovoljnoj mjeri zastupljenost svake regije jer mislim da nema ni institucije, ni tijela državne uprave, a kamoli komercijalnih banaka ili ostalih trgovačkih društava koja imaju interes regionalno biti disperzirani, nema sa boljom pokrivenošću nego što to ima FINA. Mi imamo 183 točno slovom i brojkom lokacije, ali gradacija naših ustrojbenih jedinica u mreži je sljedeća: regionalni centri, podružnice, poslovnice, ispostave i izdvojeni šalteri. Ono gdje je bilo rečeno da ima poslovnica sa šefom i jednim zaposlenim, to definitivno se ne može dogoditi u FINA-i, to su vjerojatno ispostava sa 2 zaposlenih, ali neformalno netko je taj koji vodi brigu o više nego drugi. Ali, ne radi se o šefovskom mjestu jer poslovnica ispod 5 djelatnika ne može funkcionirati nego je onda ispostava. I slogan, mi smo naslijedili slogan "Male stvari puno znače.", meni je osobno jako simpatičan. A u naravi FINA i to primjenjuje. Kad to kažemo, male stvari puno znače, bitan nam je svaki klijent, a to govori i činjenica da smo u ovoj tekućoj godini povratili 8% i povećali gotovinskih platnih naloga stanovništva. Dakle, svaki pojedinac nam je bitan. Zbog toga i širimo mrežu i za vrijeme uprave ne samo da je došlo do smanjenja nego i do proširenja. 21 nova lokacija je otvorena, dakle približavamo se krajnjem kupcu, građanin kao pojedinac, bio on obrtnik, bio on pravna osoba. Idemo, i efekti se vide. Evo, u tom smislu samo kao jedan primjer obrazloženja slogana "Male stvari puno znače" i dalje ćemo ga rabiti, i dalje ćemo ga imati u svojim izvješćima ako treba. I vjerojatno sam bio preoprezan, nisam htio prejudicirati jer ipak još je do kraja poslovne godine 2010. mjesec dana da se ne bi zarekao i prerekao u procjeni konačnog rezultata poslovanja za ovu godinu, a naglasio sam gdje nije samo rezultat, neće biti samo rezultat programa zbrinjavanja nego i ovih svih ostalih aktivnosti koje sam spomenuo da se ne vraćam. Ali, za 10 mjeseci da vam slovom i brojkom kažem, za 10 mjeseci ove godine, sa 31.12. jučer smo imali Nadzorni odbor gdje je Nadzorni odbor i formiran 84,5 milijuna kuna je FINA ostvarila dobiti. Procjena naša je da bi se trebalo to zaustaviti na 90. Ako ću pogriješiti milijun, dva, tri sam sam si kriv, ali isprovociran, teška teška riječ je isprovociran, ponukan bolje rečeno nekim opaskama evo sad otvoreno kažem koji je rezultat za 10 mjeseci ove godine. Pa slušajući me vjerojatno ste zamijetili da i mi smo toga svjesni, svjestan je toga Nadzorni odbor, odnosno vlasnik, da su programom zbrinjavanja, svim onim projektima stvorene pretpostavke za dugoročnije pozicioniranje FINA-e kao stabilne outsorcing, odnosno tvrtke podrške financijskoj industriji. Da bez one druge grupe strateških aktivnosti nema dugoročnoga ovakvoga poslovanja. Ne može se očekivati to, dakle borba za prihode kroz one 3 točke, se neke i ostvarile kroz ona 4 projekta koja sam rekao. 2 odrađena, 1 će biti isporučen 01.01. sljedeće godine, a četvrti će biti isporučen 1. ožujka sljedeće godine. Evo, a na ostala pitanja mislim da ne treba se odgovoriti. Pitanje jednoga voznoga parka, mislim da je gospođa i članica Nadzornog odbora gospođa Majdenić rekla mi ne kupujemo vozila, i praksa je bila i prije. Jer računice pokazuju da se ide na leasing, a svako ovo vozilo ima svoje opravdanje. I ova kombi vozila sva su u funkciji, ne samo u Zagrebu nego i šire i u garažama se ne skriva. Skrivaju se u garažama ako ima kiše, snijega i prevelikog sunca. Apsolutno su u funkciji. Zahvaljujem. Hvala. Zaključujem raspravu.